Kolegice i kolege, mi koji smo preostali nastavit ćemo sa radom. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Miroslav Tuđman. **Tuđman, (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Predlagatelji ovog zakona tvrde da, citiram: "Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite riješio bi se i postojeći problem konflikta konflikta između pojmova zaštite i spašavanja i civilna zaštita kroz provođenje sveobuhvatne normativne reforme sustava, a preimenovanjem sustava zaštite i spašavanja u sustav civilne zaštite izvršilo bi se i …/Govornik se ne razumije./… usklađivanje i standardizacija sa stanjem u prostoru EU. Očigledno su tu dva cilja, s jedne strane da se dođe do sveobuhvatne reforme sustava i s druge strane preimenovanje sustava civilne zaštite, zaštita i spašavanje u sustav civilne zaštite. Čini mi se da čak ni ovaj ako uzmemo u ovaj dio pa kažemo malo zločesto da je to kozmetičko usklađivanje da ni to nije konzekventno provedeno, a ovaj drugi cilj sveobuhvatne reforme kako smo čuli i to je problematičan s obzirom da u uvodu se kaže da civilna zaštita je dio sustava nacionalne sigurnosti. Vidjeli smo da je civilna zaštita bila i vezana za Ministarstvo obrane, za Ministarstvo unutarnjih poslova od 2000. za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, da nema tih procjena i odnosa kompatibilnosti, odnosno preklapanja kako se one rješavaju možemo postaviti si pitanje kako će to funkcionirati. Naprosto predlagatelj govori o Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite, ali nije izrijekom rečeno je li to Državna uprava za zaštitu i spašavanje ili nije. Ako jeste ili ako nije predlagatelj je trebao izrijekom reći da obvezuje Vladu na promjenu Uredbe o unutarnjem ustroju bilo državne uprave ako će to biti to tijelo ili pak tog središnjeg tijela koje će postojati. Naprosto tu je već nedorečeno. S druge pak strane kolega Šuker je već prošli tjedan ponovo upozorio na nedosljednost u terminologiji ovih zakona i to se i ovdje ponavlja. ponavlja. Na žalost zbog vremena ne mogu čitati sve te nejasnoće i nedosljednosti ili nepotrebnoga kompliciranja jezika i izričaja što se želi reći, pa se troši puno vremena na to da bi se shvatilo što se pojedinim zakonskim odredbama može, želi naprosto reći. Ali isto tako imamo i u toj želji da se izvrši to preimenovanje sustava zaštite u sustav civilne zaštite pa vam kaže ovako u definiciji "zaštita i spašavanje označava aktivnosti koje se organizirano provode u funkciji sustava civilne zaštite". Pa nije valjda zaštita spašavanja u funkciji sustava civilne zaštite nego aktivnosti koje organizirano provodi sustav civilne zaštite. Kažem, to su neke nedosljednosti. Uz to da kažem, želim reći da ova terminologija je arhaična, neki termini su arhaični i ne samo sa političkog nego i sa naprosto načina upravljanja i vođenja danas sustavima u 21. stoljeću pa se još uvijek rabi termin rukovoditi, rukovodeće osobe, rukovodeći službenici. Tako da to naprosto bi trebalo uskladiti i promijeniti. Ono pak što je rečeno kod operativnih snaga umjesto da se kaže Hrvatska vatrogasna zajednica neodređeno se govori operativne snage vatrogastva a već je ovdje rečeno da postoji 65 javnih vatrogasnih postrojbi, 1895 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 90 profesionalnih vatrogasnih društava sa preko 60 tisuća operativnih članova i sa nekih 140 godina tradicije. A taj segment čuli smo ovdje po nekima i da je najvažniji ili najstabilniji i on se ne spominje izrijekom. I to je jedan od ovih nedostataka. Dobro je da ne moraju više sve općine, odnosno jedinice imati određene postrojbe. Ali, govori se o postrojbama opće, specijalističke i intervencijske namjene koje se kažu da planira prema svojim potrebama lokalna uprava. Međutim, u nekim slučajevima ne može, ne treba duplicirati neke stvari. S jedne strane jedna općina neće imati potrebu za određenim specijalističkim ili intervencijskim postrojbama, intervencijskim postrojbama, a one će biti nužne za 2, 3 ili županije. Prema tome, to treba nekako drukčije planirati na jednoj nacionalnoj razini a to je izostalo. Barem po zakonu se ne vidi. Poseban je problem financiranje, ali to ću još reći ako stignem o tome u čemu je problem. U članku 20. kaže se: "kada se proglasi katastrofa rukovođenje radom stožera civilne zaštite RH može preuzeti može preuzeti predsjednik Vlade". U članku 13., središnja i druga tijela državne uprave mogu osnovati Krizni stožer za obavljanje itd. U članku 21., radom stožera civilne zaštite zaštite jedinica lokalnih samouprava rukovodi načelnik stožera, a rukovođenje kod neposrednog upravljanja …/Govornik se ne razumije./… na velike nesreće može preuzeti izvršno tijelo lokalne uprave. Ovo može umjesto mora ima jednu realnu opasnost u slučajevima kada su te nesreće većih razmjera da može doći ako ne do dvovlašća a ono do dvostruke linije odlučivanja što će samo pojačati konfuznost ili nesređenost. Prema tome, to bi trebalo precizirati u kojim slučajevima ne može nego čelnici ovih od predsjednika Vlade, ministara do načelnika općina moraju preuzeti tu ulogu da ne bi došlo do ovih mogućih konfrontacija ili kompetencija u odlučivanju. Što se pak tiče jedne naoko dobre mogućnosti ili intencije predlagatelja da zakon predviđa mogućnost osnivanja izvanproračunskog fonda za plaćanje troškova djelovanja operativnih snaga civilne zaštite u situaciji kada i u prijedlogu zakona na nekoliko mjesta stoji da su ta već postojeća sredstva nedostatna, da se iz njih ne mogu planirati ono što bi trebalo biti u okviru programa i projekcija rizika zadaća civilne zaštite onda iz tog načelnog stava naprosto nema, ne proizlazi da u dogledno vrijeme ćemo imati realnu mogućnost da se tako nešto ostvari. Prema tome, s druge strane ako se želi decentralizirati taj sustav onda mislim da je i dopredsjednik Sabora Batinić to rekao da bi trebalo odrediti određena sredstva ali trebalo bi sredstva decentralizirati tako da lokalna i regionalna uprava i samouprava imaju sredstva da bi mogli odrađivati te svoje zadaće. Ima još jedna stvar ovdje koju mislim nitko nije spomenuo danas, ovdje se isto tako govori da čelnik tog Središnjeg tijela državne uprave nadležno za sustav civilne zaštite propisuje pravila prikupljanja obrade prostornih alfanumeričkih podataka i dokumenata, da ne čitam cijeli članak 61., za zemljopisno obavijesni sustav. A da bi to bilo u funkciji planiranja i preventivnih mjera civilne zaštite. Gledajte, opet dolazimo do nečega da nemamo nacionalnu informacijsku strategiju pa da se ne vidi tko što radi unutar tog sustava i kako ti sustavi se mogu prožimati i zajednički koristiti jer imamo geografski informacijski sustav koji je u Ministarstvu prostornog planiranja i određenih tijela i nema razloga da se stvara jedan novi paralelni sustav nego da se koriste postojeći sustavi sa nadogradnjom u onim elementima koji su za nove funkcije potrebni. Nadalje, imate jednu situaciju da se kaže znak civilne zaštite RH je međunarodni znak civilne zaštite i što je, ajde uzmimo da je to u redu, ali imate ovdje, isto se govori o međunarodnim vježbama, međunarodnoj edukaciji, međunarodnoj pomoći bilo u inozemstvu ili u Hrvatskoj, onda je normalno da bude obveza a ne opcija da moraju biti i nacionalne oznake odnosno da hrvatske postrojbe moraju imati prepoznatljive nacionalne oznake i sve ovo to ide iz više razloga. Prvo, znači da se može prepoznati ko je u određenom trenutku i poslu radio ili provodio to, a s druge strane da da se naprosto radi i na dignitetu tih postrojbi i ljudi koji su taj posao odrađivali. Kod obrazovanja mislim da je već rečeno, ovdje se kaže da pripadnici postrojbi civilne zaštite dužni su proći edukaciju onako kako propisuje to središnje tijelo, a čelnik tog središnjeg tijela će propisati ne samo programe nego i institucije koje će to provoditi. I već je ovdje rečeno pa to neću ponavljati, to je naprosto deložacija jednoga obrazovnoga sustava i to naprosto tako ne može biti. Prema tome, i programe bi trebao neko drugi verificirati i donositi, a ta središta za edukaciju, ne znači za sve, jer temeljnu edukaciju za vatrogastvo, za Crveni križ, za GSS te već kako se provodi a to se vodi dobro. Prema tome, to, na taj način ne treba raditi. I nadalje imamo nešto što je nespojivo, odnosno disfunkcionalno može biti govori se o inspekcijskom nadzoru koji se ustrojava u sustavu središnjeg tijela državne uprave i imate jednu situaciju da je to središnje tijelo sada i upravno tijelo i operativno tijelo i inspekcijsko tijelo. U situaciji kada nemate dovoljno novaca onda će to upravno tijelo propisati što na lokalnoj i regionalnoj razini treba neko odraditi, taj neće imati novaca, pa će mu doći ovaj inspekcija, taj koji je propisao, pa će ga onda isto tako i kazniti od 5 do 20 ili ne znam koliko tisuća kuna za koje se stvari ovdje propisuje. U ovako jednoj organizaciji ako to tako ostane u najmanju ruku onda može biti samo savjetodavno tijelo a ne ovakvo izvršno. I ukratko da u zaključku naprosto s obzirom na ovo vrijeme, iskreno rečeno s obzirom da nemamo uvide u cjeloviti sustav ovdje se propisuje da pripadnici civilne zaštite su svi oni od 18 do 65 godina. Ja ne znam tko danas može reći na temelju ovog zakona koliko će ljudi biti praktički aktivirano u sustavu civilne zaštite, koliko će biti obučeno, u kojim postrojbama, u kojim sustavima itd. naprosto nemate parametara da to možete izračunati. S druge strane s obzirom na predloženi sustav upravljanja ili zapovijedanja naprosto će biti sustav dobar u onoj mjeri i to u situacijama kada su manje složene, i manje katastrofalne da kada će pojedini segmenti tu moći samostalno odraditi od vatrogastva, GSS-a ili Crvenog križa, to će funkcionirati. Što će biti kompliciranije, veći razmjeri tih katastrofa ili nesreća, to će biti konfuzija veća, odnosno ovisit će o kvaliteti pojedinaca a ne sustava. Nadalje, jedna od dimenzija o kojoj nije bilo riječi ovaj cijeli sustav je prenormiran. Da idete na sadašnjeg čelnika ove Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili budućeg primorati da vam nabroji sve procedure i poslovnike koje mora propisati. Ja mislim da bez kompjutera neće to biti u stanju. To je naprosto jedna besmislica. Drugim riječima da bismo došli stvarno do jedne sveopće reforme mi moramo raspraviti cijeli sustav nacionalne sigurnosti da vidimo u kakvim su relacijama veliki sustavi kao što su Ministarstvo obrane, kao što je MUP, kao što su ovi drugi segmenti kako bismo došli do jednoga smislenog

Hvala lijepa. Pa evo vi ste isto ovdje postavili poštovani kolega, pitanje povezanosti i funkcioniranja u krajnjem slučaju, posebno vezano na onaj dio Državne uprave za zaštitu i spašavanje koja se ovdje ne spominje, ali ste govorili o njoj i govorite o čelniku središnjeg tijela državnog. Ne znam, ja nisam još uvijek uspio otkriti o čemu se tu radi, tko bi trebao biti čelnik središnjeg tijela ako ste uspjeli pohvatati, to evo vrlo rado bih da mi odgovorite tko to je. Ali točno je ono što se ustvari vidi iz pripreme ovog zakona. Dakle, nije očito napravljena jedna prava analiza stanja na terenu sa svim mogućnostima i problemima koji postoje vezano za sustav. I nakon toga nekakav prijedlog stavljanja svega toga u jedan sustav u onom dijelu tko što može raditi. Kao što ste rekli vatrogasna zajednica, ovdje se piše u zakonu o tim operativnim snagama vatrogastva, postoji Vatrogasna zajednica RH, tu je predsjednik vatrogasne zajednice gospodin Sanader koja je ustrojena. Postoji sustav javnih vatrogasnih postrojbi, postoji sustav Crvenog križa, postoje razno razne udruge, izviđači, Gorska služba spašavanja, ne znam tko sve ne. Dakle ako bi htjeli stvarno a moramo napraviti Zakon o civilnoj zaštiti da on bude stvarno funkcionalan, moramo napraviti jednu pravu analizu, vidjeti koje su čije mogućnosti, nakon toga riješiti taj sustav ustroja ali sačuvati svakoga u tom sustavu. Sačuvati vatrogastvo da se ne utopi vatrogastvo ili Crveni križ ili nešto drugo nakon toga u civilnu zaštitu pa ovo sve drugo nestane, to bi bilo strašno, funkcionalno treba povezivati. Hvala. Odgovor kolega Tuđman, izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala. Kolega Hrg, vezano za ovo prvo da li je to čelnik državne uprave za zaštitu i spašavanje, očigledno je to implicite sadržano premda nitko nije rekao. Ali onda je trebalo reći koji će se zakoni, koja će se odredba promijeniti. I kao što sam rekao, treba onda obvezati zakonom Vladu da donese preustroj tog središnjeg tijela koji će ukinuti ovu državnu upravu a ovo preimenovati sa novim ovlastima. Što se tiče ovoga drugoga, bilo je ovdje danas puno riječi i o solidarnosti i rečeno je ako se ne varam da je nogometni klub klub i vatrogastvo i u svakoj ovoj lokalnoj sredini nešto na što se, što drži skupa tu zajednicu, od identiteta, druženja i svega ostalog. Ovdje je začuđujuća lakoća kako se mi odričemo vlastitih tradicija. Ako se ne varam to vatrogastvo ima negdje i 140 godina tradicije. Prema tome mi ovako samo usput to izbrišemo umjesto da smo ponosni na to i da čuvamo te elemente jer sve katastrofe neće biti velikih razmjera, usput danas nije samo potres nego Dubrovčani imaju izraz velika trešnja je pogodila Dubrovnik 1666. znači tih razmjera pa neće svi segmenti uvijek trebati sudjelovati u raščišćavanju te situacije i saniranju Zato je upravo kao što ste rekli potrebno voditi računa o specifičnosti i identitetu tih elemenata civilne zaštite, odnosno i cijelog sustava nacionalne sigurnosti. Biti će prilike kod druge replike. Hvala. Alen Prelec, replika, izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Tuđman, ja sam čuo jedno pitanje od vas, to je bilo, vjerujem da je to retoričko pitanje, da li je potrebno decentralizirati sustav civilne zaštite. Definitivno sustav civilne zaštite treba mora biti pod kapom jedinica lokalne samouprave, mislim da se to svi slažemo jer mislim da lokalna samouprava najbolje zna o tome. Evo i kolega, potpredsjednik Batinić koji je isto čelnik jedinice lokalne samouprave je puno govorio o tome i znamo koliko je to doista potreba i koliko je važno pogotovo onim jedinicama lokalne samouprave kojima se dogodilo neki incidenti ili akcidenti. To je bilo od požara, od poplave. Međutim, postavlja se pitanje da li doista sada više jedinica lokalne samouprave a koliko ih imamo to više može sufinancirati. Kolega Batinić je govorio da evo sufinanciramo jasno i Crveni križ, sufinanciramo vatrogastvo, sufinanciramo i neki i Gorska služba, i to je u određenim postotcima. Znači nije sada više reći to želimo ili to ne želimo, jednostavno to moramo financirati u određenim postocima. Da li i da li možemo donijeti odluku da i civilnu zaštitu moramo financirati u određenom postotku i pitanja je da li će doista to više jedinice lokalne samouprave moći isfinancirati. Toga se ja bojim. Puno toga pada pod nas lokalce, svjesni smo toga da novaca je sve manje, da li će biti više, to se svi moramo potruditi ali bojim se da će tu biti biti velikih problema i pitanje je da li to možemo dodatno napraviti a znamo kakvo imamo vatrogastvo, evo ja konačno kod sebe imam takvo vatrogastvo koje bi definitivno moglo preuzeti sve kompetencije civilne zaštite već danas i bez ikakvih problema. drugo, govorilo se tu i o odgovornosti čelnika jedinice lokalne samouprave. Mislim da mi kao čelnici teško možemo prihvatiti potpunu odgovornost civilne zaštite jer prije svega nismo stručni, o tome bi se trebalo voditi računa. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala.

(HDZ)** Ispričavam se ako nisam bio precizan u onom što sam želio reći, ja sam rekao ili trebao reći da intencija je zakona da bude decentraliziran i ovaj sustav ali da nije moguće očekivati od lokalne uprave i samouprave da će financirati sve te zahtjeve te da je zato potrebno da dio tih, dio financiranja, znači podržao sam ono što je gospodin Batinić reko da treba odrediti decentraliziranu, decentralizaciju sredstava za te potrebe. Ali osim toga ako se formiraju sada interventne ili specijalističke potrebe koje će djelovati na jednom širem području za koje ne možete uvijek predvidjeti gdje će biti potrebne, one bi se trebale financirati iz tih, iz proračuna direktno na nacionalnoj razini a ne iz sredstava lokalne uprave i samouprave. U tom, to je bio, to je bila namjera ovoga moga izlaganja da to izložim ali naprosto možda zbog vremena sam to neprecizno rekao. Hvala. Ante Sanader, replika, izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Evo kolega Tuđman vi ste govorili, otvorili ste jednu interesantnu temu, ovo širina civilne zaštite, ako sam dobro razumio rekli ste od 18 do 65 godina što piše u zakonu, jasno. Ali i ta širina civilne zaštite to je isto jedna interesantna tema kojoj vjerujem da nitko nije posvetio posebnu pažnju, naime, dobro nama su ovdje puna usta, građani će, građani, pa znate građani, ali građani neorganizirani, neosposobljeni, neopremljeni, nepripremljeni za takvu situaciju, oni mogu samo biti problem i sustavu, a i sebi samom jer kad se dogodi nešto tom građaninu onda će on tužit ne znam koga, državu i tražit će svoja prava opravdano. Ali vrlo je važno drugo, u procjeni rizika i procjeni opasnosti i stvaranju planova presudno je, važno metodologija i kriteriji, da mi imamo jasno definirane kriterije jer iskustvo nas uči zadnjih 15-ak godina koliko imamo izradu procjena od raznih privatnih agencija, onda između dva grada relativno potpuno ista ali po nekakvim kriterijima imate potpuno različite procjena. Dakle da bi trebalo i u ovom zakonu definirat da država odnosno nadležno tijelo, imamo središnje tijelo, bi moralo donosit jasne kriterije i metodologiju za izradu procjena rizika i izradu planova. Jer ovo što se sad događa na terenu da mi imamo za dvije relativno slične sredine potpuno različite kriterije, dovodi nas do opet silnih problema tako da jedan grad mora imat 100 nečega ili 50 … mora imat 20 profesionalno. Tako da nam je to vrlo važno i da ne govorimo o nekoj širini, svi će građani, ne trebaju svi građani, neka postrojbe budu manje ali da budu dobro opremljene, osposobljene i pripremljene za ove događaje jer vi znate kad navali sa svih strana ili kao volonteri. Kad volonter dođe on i otiđe kad ga je volja. To je kao volonterizam, ja ću doći pomoći ali ja idem kad meni dosadi, ja odlazim. Znači tu moraju biti i ti koji dođu dobrovoljno ili građani nekakvi moraju bit unaprijed definirani, odnosno moraju se pripremit, a ne da dolaze iz tih istih. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Tuđman izvolite. Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Sanader, vezano za ovaj dio prvo obuhvata te sustava civilne zaštite tu se predviđa od 18 do 65 godina. To sam rekao, to se mora procijeniti na razini sustava nacionalne sigurnosti. Da sad malo karikiram, imate 1/3 pučanstva koje gladuje i 1/3 koje ide na skidanje kilaže jer je zbog raznoraznih razloga. Prema tome, postavlja se jedno pitanje, da li nam jedan ročni sastav vojske treba i zbog ove psihofizičke kondicije cijele nacije i onda redovitog održavanja, onda to se može uklopiti u sustav civilne zaštite da dođemo do tog jednog izbalansiranog rješenja. I onda jasna stvar, nećete uvijek 100% koristit cijelu populaciju ali se ta populacija onda može angažirati na drugim poslovima. Što se tiče ovoga planiranja, nikad nisam bio u toj poziciji kao vi da budem čelnik neke lokalne ili ove pozicije, ali vjerojatno netko ima i dilemu da li predviđati neke veće rizike pa onda mora i više izdvajati ili predviđati manje da ne bi imao obvezu tu izdvajanja. Prema tome, ta metodologija ne nužna i da bude jedinstvena. Ako su ti rizici realni u procjenama onda se mora vidjeti ako lokalna ili regionalna (područna) uprava i samouprava nisu u stanju to financirat, tko će to financirat. To ide jedno s drugim jer ne možemo samo unedogled predviđati opasnosti, a ne poduzimati ništa. Tako da je ova jasna stvar da metodologija treba biti jedinstvena da bi sve te procjene bile koliko toliko realne, ali onda treba vidjeti tko će kakve obveze preuzeti da bi se isfinancirala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Marijan Škvarić izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo kad govorimo o Zakonu o civilnoj zaštiti uvijek se na neki način govori o vatrogascima pa evo možda bih rekao jednu stvar. Mi koji smo čelnici gradova i općina i sad kad smo prisutni na mnogim skupštinama, prije svega vatrogastva, onda kada se upućuju pozdravi uvijek se prvo govori da svim vatrogascima se želi što više druženja i vježbi, a što manje intervencija. evo tako bi htjeli da kad govorimo o civilnoj zaštiti da bude što više vježbi, edukacija, priprema, a što manje intervencija ali nažalost to neće biti slučaj jer vidi se iz primjera u samom ovom dijelu uvodu Hrvatskoj po podacima Ministarstva financija godišnje se na neki način izazove štetu u rasponu 3-3,5 milijardi kuna. To samo govori o tome da itekako moramo imati cijeli sustav koji će u slučaju takvih onda morati ne samo mi imati rješenja. I civilna zaštita je samo jedan dio, to smo govorili cijelo to vrijeme, u jednom sustavu oko samih intervencija i samog tog dijela odgovornosti. I da, ovdje se nepomenjuje da osim civilne zaštite tu je Hrvatski crveni križ, tu je Hrvatska vatrogasna vatrogasna zajednica, tu je Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture, zajednica županija, udruga gradova, udruga općina i Ured za upravljanje hitnim situacijama najvećeg grada, grada Zagreba. Tu je i Zavod za javno zdravstvo, tu je policija, tu je vojska, znači cijeli sustav koji treba dobro i koordinirano organizirati u slučajevima kada nam se dogodi katastrofa. Kad govorimo o tome da i ovom zakonu onda se spominju izjave koje su dobro definirane, a to je da treba nam reforma, treba nam novi sustav, treba nam pojednostavljena procedura i da, ono što je najbitnije, treba nam definirati nadležnosti. Kada govorimo o toj nadležnosti onda isto je rečeno da postoje ti mnogi organizirani kapaciteti, ali u to isto uključujemo i mnoge udruge i naravno spominjemo i građane. Kad govorimo o udrugama isto je u ovom zakonu definirano da one se moraju i trebaju uključiti, ovisno o svojim kompetencijama, ovisno o svojoj osposobljenosti, to je najbitnije. Spomenuto je već ovdje da je to itekako bitno i ne možete nekoga poslati da radi nešto ako nije za nešto osposobljen jer i onda postoji i ugroza i same te osobe ili samog tog tima, a ne samo da spašava ili pomaže nekome drugome. Kada već govorimo evo samo recimo primjer kod nas izviđači koje smo dosta dobrim velikim dijelom uključili i kao udrugu u tom dijelu je itekako su bitno doprinijeli i pomoći građanima ili u mnogim takovim okolnostima. Onda govorimo o odgovornosti, govorimo o operativnosti i tu baš kao gradonačelnik grada i kao mnoge kolege možemo reći da sve ipak počinje od nas. I ne samo zato što možda nismo osposobljeni, Ne bi bili tu da odgovornost koju imamo, ne bi bili sposobni u pravom vremenu i realizirati. Samo za jednu digresiju prije nekoliko godina kada sam bio na jednom stručnom savjetovanju, seminaru iz Italije koju smo isto ovdje spominjali, predsjednik civilne zaštite te jedne regije je onda rekao znate li što sam ja po zanimanju. On je bio profesor glazbe, ali je vodio cijeli sustav civilne zaštite u tom dijelu. Zašto? Zato što se u …/Govornik se ne razumije./… kada je trebalo pokazao kao vrstan organizator, vrstan specijalizirani specijalizirani za određene stvari i uspio je to definirati za razliku od mnogih koji su kao bili stručni i odgovorni. Oni su u datom trenutku, na žalost nisu ispunili svoje obveze. Znači, mi smo ti koji u danom trenutku a to su sve kataklizme, katastrofe koje se pojavljuju nenajavljeno, u velikoj mjeri sa velikom opasnošću moramo reagirati na veoma kvalitetan, stručan i odgovoran način. U tom dijelu se onda spominje odgovornost čelnika jedinice lokalne i regionalne samouprave i to za djelovanje sustava, za određivanje politike razvoja, tako i za financiranje. definirano je da smo odgovorni, a tu piše i kaznena odgovornost od 5 do 20 tisuća kuna. Da, taj cijeli sustav funkcionira da se evo u okviru i ingerencije i kao gradonačelnika u suradnji sa općinskim ili gradskim vijećima doprinesu svi oni dokumenti koji su potrebni. i sinoć smo također imali na Gradskom vijeću i donošenje odluka o planu zaštite i spašavanja i također o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, također i okoliša. I da, to je djelovanje sustava. Također smo odgovorni da na temelju te procjene mi kao gradonačelnici ili načelnici moramo donijeti adekvatne akte da cijeli taj sustav funkcionira. I tu također u ovom zakonu ima mogućnost dana da ako se više općina i gradova žele mogu se udružiti u jednom tom sustavu adekvatnog funkcioniranja civilne zaštite. Tu bih samo dao jedan prijedlog. Da, moguće je to, ali kad govorim o politici možda i unutar samog djelovanja mada bili susjedi mogu biti ograničavajući faktor oko samog tog djelovanja. I predlažem konkretno tome da takav dio koordinacije preuzme županija. Županija mora biti ta koja će reći onda, da evo vi niste u svom dijelu prilikom izrade procjene rizika niste definirali da vam treba sustav civilne zaštite ali vas četiri ili pet to treba. I sada vam kao župan naređujem da to morate napraviti. Ako to neće biti te razine, ako se ne da striktno u zakon da to onda županija, odnosno regionalna uprava to napravi vjerujemo neće to napraviti načelnici i gradonačelnici u tom dijelu. To je ono što znamo da to neće biti i mislim da je tu onda prijedlog da se stavi u zakon da u tom trenutku ako netko ne definira, a potrebno je da to onda ima ingerencije župan kao izvršni čelnik regionalne samouprave. I tu bi bitno poboljšali tu nedorečenost da li to netko želi ili ne želi. A da, tu je i ta politika i razvoja i financiranja. Ako opet ostavite nekome da li će htjeti nešto financirati ili ne htjeti vjerujte mi da najčešće se postaviti pitanje da je to jedan stavka, konto koji samo opterećuje budžet ili proračunsku liniju i najčešće će se izbacit. Slažem se s time da ne bi trebalo i uvjetovati određenim postotcima sa zakonske osnove da se mora za to osigurati, jer i sad ono što već imamo, što sam rekao i za vatrogasce i za Crveni križ ne govori o na neki način spremnošću spremnošću da se ta stvar i odradi, a to govori o tome ako neki grad ima veliki izvorni proračunski prihod tih nekih 7, 0,7% koliko za vatrogasce to su veliki iznosi. Ako netko ima manji proračun i to opet su mala sredstva. Tako da netko može imati opremu koja može biti kao što velimo svemirsku opremu, a netko sa tim istim novcima ne može si kupiti niti jednu lopatu za aktiviranje. Znači, mora se na državnoj razini preko fondova definirati i pomagati aktivnosti oko samog funkcioniranja Civilne zaštite. Mislim da jedinice lokalne samouprave imaju sredstva, mogu naći za onaj osnovni dio operativnosti, to znači za osposobljavanje i edukaciju, za osiguranje i druge stvari. Ali za opremanje materijalno-tehničke stvari, znači za kapitalne investicije mora se onda pomoći iz ovog fonda. A time bi se postiglo još, to su recimo iskustva iz Slovenije i oko vatrogastva, da se ne bi dogodilo da netko želi opremu koja mu ne pripada. Mora se standardizirati, mora se …/Govornik se ne razumije./… oprema na cijelom području, onda će se to i pomoći na jedinicama lokalne (regionalne) samouprave. Tako da ova operativnost da, treba biti decentralizirana ali oprema i ulaganje bi trebalo biti centralizirano. Mislim da se puno jednostavnije mogu ta sredstva naći, ono što sam rekao i u replici iz fondova EU, a također i drugih programa kao što su ono što sam rekao Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo gospodarstva iz Programa poduzetnički impuls. Tu bi se pomoglo da bi onda oprema bila jedinstvena, bila bi ona specifična koja baš nalažu svakom dijelu. Mislim što sprječava nekog čelnika da si kupi čamac, mada na svom dijelu nema nikakvog rijeke ili potoka, ali to lijepo zvuči. Mislim s državne razine treba ipak jednu takvu stvar strogo definirati kako i na koji način napraviti. I tu znači još jedanput staviti višu naglasak na regionalnu upravu, županije koje će koordinirati na nižoj razini i treba financiranje svesti na onu razinu da budemo operativni i da oprema i sve bude u funkciji radu civilne zaštite. u ovom zakonu što je u prvom čitanju puno toga je uvaženo u ovom prvom čitanju već kada je bilo u javnoj raspravi. To govori o tome da itekako uvažava ovo ministarstvo, ova Vlada obvezu civilne zaštite i naravno ono krajnji cilj da zaista kada su katastrofe želimo ih što manje, a da se više družimo, da imamo samo vježbe a što manje intervencija. Hvala

Najvažnije treba biti učinkovit, ne treba tu nekim zakonskim okvirima i postocima robovati nego treba svaki čelnik jedinice lokalne samouprave odlučiti da li treba uložiti u civilnu zaštitu više ili manje. Jasno, ovisi u dijelu koliko je ugrožen samim prirodnim djelovanjem. Spomenuli ste i 3 do 3,5 milijarde kuna koliko je štete u Hrvatskoj, mislim da je to stvarno izuzetno velika brojka. Mi vjerojatno nećemo moći znatno to smanjiti, bez obzira kakav sustav civilne zaštite bude, prirodna nepogoda je prirodna nepogoda, ali se slažem s vama u onom dijelu koji ste rekli treba se više jedinica lokalne samouprave udružiti. I da li je to moguće u okviru ovog zakona. Evo sad možemo pitanje postaviti zamjeniku, da li je moguće u okviru onog zakona ili onog prijašnjeg, da li se mogu dvije općine ili dva grada ili bilo koje jedinice lokalne samouprave udružiti pa zajednički djelovati u organizaciji civilne zaštite. da je to isto bitna stvar ako ne želimo i dalje raditi opterećenje na samim jedinicama lokalne samouprave, a imamo ih većih, manjih. A to bi bilo u svakom slučaju u funkciji toga. Ili ćemo morati s vremena na vrijeme, a vidimo u novinskim natpisima da je pritisak veliki, da smanjujemo općine i gradove. Ja smatram da takve stvari ne treba o tome razmišljati, a pogotovo ovaj sustav civilne zaštite ne treba ići u tom smjeru da još više opterećujemo gradove i općine nego im pomognimo neka se udružuju ali na jednoj dobrovoljnoj bazi.

apsolutno efikasno aktivirati sve sustave koji jesu. Je da, to su prvo vatrogasci, naravno, onda i ostala komunalna infrastruktura koja je podložna u tome tome može gradonačelnik aktivirati. Tek nakon toga aktivira se 112 koji onda može ostale sustave, prije svega policija ako treba zatvoriti cestu, aktivirati na toj razini. Zaista, ovisi o nama i zaista ovisi o tome koliko onda sredstava imamo. Ali snalazimo se nekako i u svakom slučaju tu još više treba imati razumijevanja i potpore od strane Vlade preko ovakvih fondova koji će onda pomoći nama terenu u onoj drugoj fazi kada dođe do sanacije. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom. Draženko Pandek, izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Dakle, smatram da ovaj zakon u prvom čitanju treba podržati. Postoji potreba stvarna za uspostavljanjem ovog sustava a i u nekoliko slučajeva se to moglo i vidjeti u praksi. Imali smo prilike vidjeti da bi se ovaj sustav u slučaju određenih akcidenata odnosno katastrofa postojeći sustav trebao biti puno bolje složen i koordiniran. Evo jedan od slučajeva koji mi pada na pamet je prije nekih godinu dana bio onaj slučaj kad je gorjelo skladište otpada, opasnog otpada u zapadnom dijelu Zagreba i moglo se i preko medija vidjeti da je koordinacija manjkava, a imao sam prilike onda i razgovarati s ljudima iz vatrogastva koji su mi potvrdili da je došlo do određene konfuzne situacije u kojoj se nije točno znalo tko je odgovoran za što i što je čija nadležnost. Tako se npr. tamo pojavilo i osoblje iz Gradskog ureda koji su pokušali preuzeti upravljanje, pa ljudi iz Javne vatrogasne postaje, pa ljudi iz dobrovoljnog vatrogastva koji koji onda su na kraju doživjeli da nisu bili na vrijeme pozvani premda se već znalo da je tamo požar. Tako, bilo je kontradiktornih informacija. Uglavnom evo to je jedan primjer kad se vidjelo da sustav nije funkcionirao kako je trebalo, srećom bez većih većih i ozbiljnijih posljedica. Ovaj je sad zakon u prvom čitanju i treba pozdraviti činjenicu da se sada uspostavlja sustav koji će zasigurno biti u stanju reagirati bolje nego dosada. sada imamo priliku iznijeti primjedbe i prijedloge za poboljšanje. Dakle, pozdravljam da je zakon u dva čitanja. Evo tako bih ja možda istaknuo određene primjedbe, prijedloge usmjerene ka poboljšanju postojećih rješenja. na tragu određenih prijašnjih rasprava predložio bih da se i na bolji, konkretniji način dakle u sustav ove civilne zaštite uključi vatrogastvo, prvenstveno dobrovoljno vatrogastvo. Oni već imaju organizaciju i imaju određena sredstva koja svakako treba iskoristiti. I vatrogastvu bi dakle dodatna sredstva i pomoć u radu se moglo i dati ovim putem da bi mogli ispunjavati dodatne zadaće. Nema smisla raditi određene određene zasebne postrojbe, zasebni … sustav ukoliko već postoji organizacija i ljudstvo u sustavu dobrovoljnog vatrogastva koji se mogu uklopiti u sustav. Tamo gdje to postoji ne vidim zašto ne bi na taj način to i regulirali. Stoga, evo ne vidim prepreke da se obave eventualno dodatne konzultacije sa predstavnicima vatrogastva i da se izrijekom i konkretno u postojeći sustav dobrovoljnog vatrogastva da se taj sustav uključi u sustav civilne civilne zaštite i da se postojeće snage koje ispunjavaju dakle određene kriterije koje eventualno trebaju proći još dodatnu obuku da se ne uključe u sustav kao obveznici civilne zaštite. Tu jasno treba dakle i potpora s državne razine, u najmanju ruku organizaciji edukacije, nabavci opreme i slično. Tu se otvara jedan dodatni problem, kad se govori o angažiranju obveznika civilne zaštite koji je donekle možda i povezan s ovim problemom angažiranja ljudi koji su uključeni u sustav dobrovoljnog vatrogastva. Jasno je da se ti obveznici moraju dakle pripremiti, moraju proći određene vježbe, a moraju se na kraju krajeva da tako kažem i dignuti u slučaju U zakonu se tu sad spominju određene naknade, no čini mi se da to ne rješava, ispravite me ako griješim, ne rješava problem izostancima s posla tih obveznika civilne zaštite, budućih obveznika. To je inače kako se informiran povoljan problem i u vatrogastvu kad treba angažirati dobrovoljne vatrogasce u određenoj hitnoj situaciji, u određenoj intervenciji ili kad je potrebno npr. slati ih na ispomoć u slučaju velikih požara, požara na obali. Dosada mi se čini evo koliko sam informiran da ne postoji osnova za izostanak tih volontera s posla, niti obveza poslodavca da im dopuste izostanak s radnog mjesta. Mislim da bi to područje trebalo zakonski regulirati jer inače cijeli se sustav može susresti s problemima. Otvorila se tu polemika o sudjelovanju jedinica lokalne samouprave, smatram da, smatram da jedinice lokalne samouprave trebaju biti te koje organiziraju sustav i ovaj civilne zaštite na svojoj razini, naravno pod nadzorom i stručnim usmjeravanjem više instance. Naravno da te jedinice najbolje znaju na koji će način izgraditi sustav na svom području, što postoji, koje su mogućnosti i ostale važne stvari da bi se taj sustav organizirao. Pri tome evo se i predviđa mogućnost da više jedinica udruži ukoliko samostalno ne mogu ispuniti svoje zadaće. Kolege Novaka nema sad, on me u svom odgovoru na moju repliku di nisam mogao odgovarati na određeni način prozvao u vezi te teme, treba reći dakle da nije nužno ukidati jedinicu lokalne samouprave koja u ovom djelu ne bi mogla ispunjavati svoje zadaće, već i ovaj zakon na određeni način omogućava primjenu tog načela supsidijarnosti. Jedino bi očito čelnik jedinice lokalne samouprave morao otvoreno javno reći da ta njegova jedinica nema snage za izvršavanje tog zadatka. A što se tiče onda daljnjeg postupanja, slažem se i u raspravi je bilo izrečeno da bi za takve slučajeve treba propisati detaljnija pravila kako bi sustav trebao ustrojiti. Dakle, ukoliko imat problem, ukoliko postoji obaveza neke jedince lokalne samouprave da ustroji sustava ona to ne može, mislim da bi tu trebalo jasno posložiti posložiti sustav što u tom slučaju kako bi se dakle uspostavio sustav ukoliko to neko ne može, a realno da će takvih situacija biti ukoliko to ne može na svom području izvršavati. Rekao bi da je ovaj zakon dobar temelj, uvodi nužno potreban taj sustav civilne zaštite. Treba pozdraviti, ponavljam što ide u dva čitanja. Svako preporučam i da se produži javna rasprava, pogotovo sa pripadnicama vatrogastva kao po mom mom mišljenju osnovnom nekom snagom koja bi trebala i biti uključena u ovaj sustav civilne zaštite i da se onda poboljša za te prijedloge koje će doći s terena od ljudi koji bi treba i koji će se uključiti u taj sustav, onda uputiti na drugo čitanje. Evo Hvala i vama. Imamo dvije replike. Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Ako sam dobro shvatio kolega Pandek govorili ste o vatrogascima kao obveznicima civilne zaštite. Mi čini mi se da često puta malo pogrešno shvaćamo ulogu dobrovoljnih vatrogasaca prvenstveno, jer vi danas imate situaciju da dobrovoljni vatrogasac ne može ići na intervenciju i gašenje požara ako nema liječnički pregled, on ne smije doći na požarište. A istovremeno u sustavu vatrogasne zajednice i DVD-a imamo tisuće vatrogasaca, obučenih ljudi, ljudi koji znaju funkcionirati u sustavu i ne mogu gasiti požar. E upravo je u tom djelu taj veliki ogromni potencijal za civilnu zaštitu. Jer u civilnoj zaštiti oni mogu raditi, biti organizirani na uklanjanju ruševina, raščišćavanju ruševina ne znam bilo koji drugih stvari ali ne mogu gasiti požar. Tamo mora bit za to osposobljen. Zato je malo ovaj pojam u ovom zakonu operativne snage vatrogastva, što pod tim podrazumijevamo? Ako su to operativne snage vatrogastva, evo to bi kolega Sanader mogao puno više o tome govoriti, onda se nameće pojam da je to ona grupacija vatrogasaca dobrovoljaca koji su osposobljeni za gašenje požara, što je sa ovima drugima? A oni su u sustavu, oni čak imaju opremu određeno, znači mora se staviti na papir što to ima vatrogasna zajednica po svim jedinicama lokalne samouprave, selima, gradovima, koja je to oprema, što sve imamo? Napravite jednu detaljnu analizu, vidite i što imaju neke druge grupacije koje su organizirane i onda nakon toga sve to skupa kao što se danas cijeli dan govori probat povezat u jedan sustav koji će biti funkcionalan. Civilna zaštita je samo okvir. Svatko od ovih zna svoj posao unutra, nitko se ne smije osjećati ugroženim za opstanak u sustavu civilne zaštite. Odgovor, kolega Pandek. i da ti ljudi u biti mogu biti obveznici ukoliko ispunjavaju određene uvjete i jasno da vidimo, preporučio bi sigurno i da se na dobrovoljnoj bazi regrutiraju ti obveznici civilne zaštite. S tim da sigurno im se treba dati i do znanja da će imati podršku i materijalnu, i u radu da te svoje dužnosti koje bi imali kao obveznici civilne zaštite izvršavaju. Tako mislim da uglavnom u načelu da se i slažemo. Hvala. Ante Sanader replika. Izvolite. iako nam je to veliki problem, a to je ovo vatrogasci i radno vrijeme, odnosno radno mjesto, odlazaka vatrogasaca kad je u pitanju intervencija. To je inače realno problem u svim europskim državama, ali ako se ugledamo na dobre primjere Austrije i Njemačke koje imaju najbolje organizirano dobrovoljno vatrogastvo onda bi trebalo razmišljati i o tom da i u nas kroz možda Zakon o vatrogastvu se to regulira. Austrijanci ili Nijemci oni imaju sustav da stimuliraju poduzetnika, privatnika jer im je još uvijek jeftinije imati dobrovoljnog vatrogasca koji je obučen, osposobljen i opremljen za njegov izlazak na intervenciju nego i platit eventualno njegov izlazak njegov izlazak na požar ili nekakvu intervenciju koju vatrogasci izlaze, znači to je jeftinije nego zaposlit profesionalnog vatrogasca jer znamo koliko košta jedan profesionalni zaposleni djelatnik i zato Austrijanci imaju model nadoknade poduzetniku, čak stimuliranje njegovo da on zaposli tog vatrogasca i da će mu nadoknadit sve troškove tamo. Kod nas se uopće o tome ne razmišlja, dobro, teško ekonomsko stanje, teško financijsko stanje. Vi dana samo kažete da ste vatrogasac onda vas neće zaposliti onaj tamo jer kaže meni treba radnik a ne treba mi vatrogasac. Tako da dobrovoljni vatrogasci i skrivaju da su dobrovoljni vatrogasci i da ni slučajno ne bi otišli preko radnog vremena vani. Ali očito to ostaje za neka bolja vremena. Iako je i drugi problem kada profesionalni vatrogasac ide van, zašto bi vi u svom gradu, imate javnu vatrogasnu postrojbu, vi je plaćate, i onda ćete vi dopustiti solidarnost. Solidarnost može biti do određenog nivoa ali vi ne možete pustiti onda tog čovjeka, plaćati ga, da on ide negdje na Jadran ili negdje gasiti požare a vi ga plaćate u ne znam u Velikoj Gorici, Sisku ili nekom mjestu. Tako da je i to jedno još nedefinirano pitanje

Slažem se, problem je to koji sam i ja uočio u vatrogastvu ali ovdje čini mi se da bi mogli imati taj problem kod obveznika civilne zaštite isto takav. Jer ukoliko on mora ići na vježbu, ukoliko mora nekad izaći na intervenciju sigurno da isti problem se javlja. Tko će ga pustiti, na temelju koje osnove će on izaći s posla i da li ga uopće netko mora pustiti, što može dovesti do zastoja u radu sustava. Ovo su sigurno dobri primjeri, pozdravio bih isto, evo možemo, znači krenuli smo i ovdje malo s raspravom. Vjerujem da će i nadležni o tome više brige povesti pogotovo kod ovog Zakona o vatrogastvu koja ja mislim sada isto ide u nekakvu predraspravu. je mišljenje da bi možda trebalo rješavati na tragu onako kako smo prije imali ili još uvijek, tj. još uvijek ima ta vojna obveza. Mislim da je značaj ovog područja sličan kao prilikom reguliranja vojne obveze i obveze nekih poslodavaca da puste svoje zaposlenike ukoliko postoji potreba ako su vojni obveznici, mislim da bi taj sličan princip trebali i ovdje primjenjivati i na civilnu zaštitu ali i na vatrogastvo. Hvala. Sljedeća za raspravu Ljiljana Cvjetović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra. Načelna primjedba na prijedlog Zakona o sustavu civilne zaštite tiče se obaveze osnivanja postrojbi civilne zaštite, stožera, izrada procjene i planova i ostalih obveza za koje držimo da treba propisati jedino za županije i veće gradove te moguće za one sredine gdje postoje posebne opasnosti koje su utvrđene županijskom procjenom. Za općine i manje gradove nema smisla nametati takvu obvezu jer se pokazalo u praksi da su manje sredine neekipirane i nemaju kapaciteta niti stručnosti za te poslove niti se mogu nositi sa tim problemima u slučaju katastrofe i velike nesreće. Katastrofa nikada ne pogađa samo jednu jedincu lokalne samouprave već u pravilu više njih. Pa se tada svejedno angažira županijski stožer i ostali mehanizmi. Poslove koordinacije u slučaju nesreće ili katastrofe u manjim sredinama može odrađivati načelnik sa svojim komunalnim društvima, stručnim službama i vatrogascima. Ovim prijedlogom zakona obuhvaćen je samo jedan i jedinstveni europski broj za hitne službe 112 a zanemareni su ostali brojevi žurnih službi prema planu numeriranja koji imaju istu važnost kao i broj 112. Stoga predlažemo da se u članku 39. kojim se propisuje obveza isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 na vidljivom mjestu dodaju i brojevi za policiju 192, vatrogasce 193, hitnu medicinsku pomoć 194, službu za traganje i spašavanje na moru 195. Nadzor nad provedbom zakona propisan je kroz čak 11 članaka što je više od 10%, što mislimo da je pretjerano. Velik broj odredbi treba biti djelom nekog pravilnika. Također propisane odredbe previše su rigidne, smisao nadzora treba biti prvenstveno savjetovanje da se otklone nedostaci pa onda upozoravanje i kažnjavanje. Samim tim jer su poslovi civilne zaštite u nadležnosti lokalne i područne samouprave a nisu državni poslovi a nadzor provodi državno tijelo. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Ante Sanader. Izvolite. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Danas se kroz raspravu ovdje otvorilo niz dobrih pitanja i dobrih prijedloga a vjerujem da je zamjenik ministra to sve evidentirao i da će u ovom sljedećem čitanju sigurno uzeti u obzir ove važne stvari koje su danas ovdje rečene. Ja ću govoriti najviše iz iskustva vatrogasca i trenutno predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice ali i svojevremeno čelnika jedinice lokalne odnosno područne uprave. Glavni problem ili iskustvo koje mi imamo u ovih 15-ak godina koliko djeluju, odnosno 10 zadnjih godina koliko djeluje ta Državna uprava za zaštitu i spašavanje imamo iskustva i mislim da su ta iskustva dragocjena i da to treba uzeti u obzir kod sastavljanja ili pripreme ovog drugog sada čitanja, odnosno prvog tako da te važne stvari koje nam na terenu stvaraju probleme se mogu izbjeći. Primarno, vatrogasna organizacija, čuli smo ovdje iz rasprava 150 godina stara i tu su već pokoljenja vatrogasaca, znanja i iskustva iz korištenja svih svjetskih iskustava vrlo važna i relevantna za sustav civilne zaštite koji sada pripremamo. Mislim također da iskustva koja imamo od susjednih država Austrije i Njemačke koje su primjeri, ogledni primjeri rada vatrogasne organizacije nam mogu također biti i ta iskustva da se implementiraju u ovaj zakon. Ključno ono čega se mi bojimo u vatrogasnoj organizaciji to je ova centralizacija sustava jer imamo loša iskustva ovih 10 godina 10 godina rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje gdje je primarni cilj u vrijeme dok smo bili u MUP-u, MUP ima svoje poslove, obveze, zadatke preko glave i vatrogasna organizacija je nekako bila još više samostalnija. U ovo vrijeme kad smo imali ovih 10 godina tu Državnu upravu za zaštitu i spašavanje oni su se bavili uglavnom vatrogasnom i propisivali i centralizirali sustav i jednostavno mi smo svakodnevno imali probleme sa tim sustavom. Čuli smo danas ovdje iz rasprave nekih gradonačelnika, načelnika da su i oni tog svjesni. Zašto, jer evo jedan primjer školovanje. Mi imamo školu u Zagrebu koja je osnovana '59. godine i ta škola je bila vatrogasna škola, pretvorila se u školu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Kad smo tražili pa dajte organizirajte u Osijeku, u Rijeci, u Splitu osposobljavanje vatrogasaca, to ne može, ljudi moraju dolaziti u Zagreb. Onda kad smo tražili da se škola izmjesti ni to ne može. Hoću vam reći centralizira se sustav i ne gleda se kako će vatrogasci doći do onog što im treba. Tako da to pokušavamo ta iskustva centraliziranja riješiti i ne dopustit da se ponovo implementiraju kroz ovaj zakon. Osposobljavanje. Gledajte ovdje ja ću sad prijeći na konkretne članke koliko vremena ostane, čisto neću davat kao amandmane ali evo s obzirom da je zamjenik ministra tu vjerujem da će uvažiti ono što nas muči. ono što nas muči. Ako pogledate tu centralizaciju najbolje se vidi kroz članak 11. Prvo, svjesni smo da civilna zaštita je sustav koji mora funkcionirat u katastrofama, a pripremat se u mirnodopskom stanju i neminovno odvojit redovno funkcioniranje sustava od tog kriznog sustava. I civilna zaštita može nastupat samo u kriznim sustavima, znači kad je katastrofa. Sve pripremit u mirnodopskom stanju, ali ne miješat se u redovni rad žurnih službi. Kad govorim žurne službe mislim na vatrogastvo, gorsku službu spašavanja, Crveni križ i sve ostale ove žurne službe. I tu nam je uvijek bio problem jer oni nameću rješenja, propise za redovni rad vatrogasaca. Redovni rad vatrogastva i ovih ostalih službi žurnih je definirano u lokalnoj upravi i samoupravi. Svaka jedinica lokalne samouprave i područna oni na svom području definiraju rad žurnih službi, plaćaju ga i nadležni su. Znači nema se šta tad središnje tijelo državne uprave sutra za civilnu zaštitu miješat u redovni rad. Kad govorim redovni rad to se najbolje vidi u članku 11. gdje čelnik središnjeg tog tijela za državnu upravu dobio sve moguće ovlasti ko faraon. Pa ako vidite neku stavku, možda je to 10, evo od tog obrazovanja, provodi obrazovanje i osposobljavanje pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite i drugih sudionika. Tu se mora naglasit onih koji nemaju to obrazovanje, formalno i neformalno i to je u suprotnosti sa člankom 23. jer u članku 23. je definirano da taj sustav civilne zaštite on osposobljava zapovjedništva jer ključno je, civilna zaštita nastupa u vrijeme kad je kriza i katastrofa. I tada ovaj čelnik odnosno središnji ured mora pripremat zapovjedništva i rad zapovjedništava u kriznim stanjima, a ne operativnih postrojba koje imaju već svoje školovanje i osposobljavanje, i formalno i neformalno. Nema potrebe da on propisuje sad kao neki faraon nama sustave obrazovanja i osposobljavanja, utvrđuje stručne materijalne uvjete propisane programom obrazovanja koji moraju ispunjavati. Znači pustite nas da u mirnodopskom stanju, u redovnom stanju nastavimo ovo što imamo. Imamo svoje osposobljavanje, imamo svoje centre …, imamo certifikate koje smo dobili na svjetskom nivou i sad ti certifikati ne valjaju, sad će nekakav čelnik propisivat nekakve nove programe osposobljavanja. A tko će to njemu radit jer čelnik može biti sociolog, psiholog, mislim ne vrijeđam nikoga ali netko nema veze nikakve s tim. U državnoj upravi se radi paralelni sustav jer je cijela organizacija u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, a glavni vatrogasni zapovjednik je u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. I onda tamo postoji druga paralelna služba i očito ti ljudi moraju nešto raditi. Nema zato potrebe jer civilna zaštita je u kriznom stanju. Vlada treba imenovati glavnog vatrogasnog zapovjednika i on je produžena ruke Vlade, ne na ovaj način rješavati. Daje suglasnost javnim ustanovama i pravnim osobama za provođenje obrazovanja u sustavu civilne zaštite. To se mora razriješit koje obrazovanje u sustavu civilne zaštite. Ja apeliram i molim da to bude obrazovanje samo tih stožera, zapovjedništava koji djeluju u tim kriznim stanjima jer civilna zaštita je za to, a nije za to da osposobljava redovne snage. I sad je li to pitanje, dalje, daje odobrenje andragoškim djelatnicima. Pogledajte, daje odobrenje andragoškim djelatnicima. Pa kako će taj čelnik sustava državne uprave davat odobrenje andragoškim djelatnicima koji su završili andragogiju, koji znaju sustav. Znači to je ja mislim u suprotnosti čak i sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Znači to obrazovanje jer gledajte, policija i vojska su dio sustava civilne zaštite u kriznim stanjima. Pa ne osposobljava i ne daje suglasnost čelnik središnjeg ureda policiji ni vojsci, ali vatrogasci su valjda najslabiji iako vatrogasaca je 150 000 u Hrvatskoj i nema niti jednog razloga, a 60 000 operativaca čuli smo, 5000 profesionalnih vatrogasaca, da sad se oni bave vatrogascima jer vatrogasci imaju svoj uređeni sustav. Ostalo mi je malo vremena, ali još želim reći samo ovo što su i kolege govorile. Molim i vjerujem da ima razumijevanja da se u operativne snage stavi Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovna organizacija, kao organizacija koja je po Ustavu jer je bilo isto tako tužbi nekakvih Ustavni sud donio odluku da Hrvatska vatrogasna zajednica i da udruživanje mora bit od temeljnog do vrha. Kad je u pitanju znači članak 18. za te operativne snage da to bude Hrvatska vatrogasna zajednica i također u ovom članku poslije u glavama kad imamo glave svih ostalih žurnih službi. ovdje nije rečeno hitna pomoć. Jer gledajte, javna vatrogasna postrojba je javna ustanova jedinice regionalne samouprave ili lokalne, a hitna pomoć je isto jedinica, isto javna ustanova jedinice područne uprave. Ali hitne pomoći nigdje nema. Ja znam, rečeno je kao oni će bit regulirani kao Ministarstvo zdravstva pa preko te vertikale, ali nema potrebe jer se one aktiviraju već u prvoj fazi dole, prvo kad se diže, kad ide bilo kakav problem manji koji poslije prerasta u veći tu izlazi hitna pomoć. I hitnu pomoć treba stavit meritorno kao i sve ove službe koje smo tu. Već sam govorio o tome da mislim i apeliram da se stavi da od Vlade do općine u stožeru i da on, odnosno njegov zamjenik najmanji preuzmu koordinaciju. Oni neće se bavit stručnim poslovima, ali oni moraju presjeći kad je nešto važno. Oni su ti koji mogu nazvati telefonom i i tamo donijeti neku, donošenje odluka je važna stvar, a to oni rade. Ovaj fond ako ga stavljamo onda bi trebalo pisati da mora ili prihvaćam ono što je rečeno da se uvede taj postotak što bi bilo normalno da imamo sigurna sredstva, ali ne ovisimo o razumijevanju ili nerazumijevanju nekog čelnika jedinice samouprave. Druga tema koju nismo mogli otvoriti to su državne intervencijske postrojbe koje su također osnovane. Treba vidjet što. To bi trebale biti najelitnije postrojbe. Ali oni kad ostare za deset godina oni su stari ljudi, neće moći biti elitne postrojbe. Znači, oni bi morali biti dio sustava javnih vatrogasnih postrojbi ili nekih drugih postrojbi gdje će se moći stalno obnavljati, a da država ima sigurnost u nekih određenom broju ljudi.

dijelu koji ste rekli. Rekli ste da molite da vatrogasna zajednica izrijekom uđe u zakon. Ne, ne moliti. Vi kao predsjednik vatrogasne zajednice trebate na tome inzistirati i tražit da to uđe u zakon. Ali dali ste mi odgovor na pitanje što je u stvari radila Državna uprava za zaštitu i spašavanje? Ja cijelo vrijeme već puno godina kao lokalni dužnosnik pokušavam naći odgovor na to pitanje i nikako nisam uspio i sad ste vi rekli da se državna uprava jedino bavila vatrogastvom. I bilo bi super da se ona bavila vatrogastvom kako bi ga unapređivala. Ali ona se je ono što ste i vi naveli bavila vatrogastvom na način da ga podjarmi i da u stvari prikaže nekakvu birokratsku glavetinu kako ona nešto radi, a vatrogasci i neke druge institucije ili udruge su trebale to odrađivati. Govorili ste o školovanju. Pa nemojte se čuditi za školovanje. Pa kod nas idu agronomi u školu sada ovo vrijeme kako bi se naučili kako prskati voćke, kako špricati kukuruz i plaćaju to. Pa nije ni Pa nije ni čudo da će, ne znam građevinski radnik sa srednjom spremom tesarskog usmjerenja morati ići polagati ispit za rad sa motornom pilom. Jer on je vjerojatno u školi kao i vatrogasac koji će biti na terenu, oni vjerojatno kad se educirao i obučavao on je penkalom to pilio drvo ili uklanjao neku prepreku. I to je u ovom zakonu velika opasnost na što ste upozorili i to će se vjerojatno i dogoditi i opet ćemo imati sustav koji će ubijati ono postojeće, a mi ćemo samo pisati izvješća, izvješća, izvješća. Više ne znam kome sve ne izvješća. Odgovor izvolite. Drugi put brže reagirajte. Mikrofon, mikrofon kolega Sanader. **Sanader, Ante strogo, ali ja nisam u toj poziciji. Ja znam kako sustav funkcionira, ali znam koliko je to prevažno organizaciji i onda je bolje evo pokušati to ljudski riješiti ako se može riješiti i ukazati da to je problem kao što znam da je. I vjerujem da će bit razumijevanje i da će se to uvrstiti. Ne bih želio drvlje i kamenje po državnoj upravi, ali je realno i u jednoj i u drugoj vlasti i neovisno znači koja je politička opcija to su ljudi koji očito se nisu snašli, tamo dođu, ne znaju šta treba radit, pa onda vide a tu su neki vatrogasci pa bavit ćemo se mi sa vatrogascima. Zato sam rekao ono kad smo bili u MUP-u, MUP ima previše svog posla pa onda je vatrogasce pustio na miru i nije se miješao u unutarnje stvari, nego je davao potporu vatrogastvu. Što se tiče školovanja tu bi bilo dobro reći damo jednu stvar. tko nema školovanje jer imamo neke jedinice RH bez zaštite koje ne postoje i sad njih treba školovati. O.k. Nek' se oni opreme i školuju, ali ključna je supsidijarnost. Ovdje se i spominje supsidijarnost ali se ne provodi, jer za, vidjeli ste za dva tijela, kad se dvije jedinice lokalne samouprave udružuju opet treba dati pristanak ovaj čelnik da se one udruže. Mislim malo više prepustit, decentralizirat sustav, prepustiti inicijativu jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, jer evo svjedoci ste. Dok je netko gradonačelnik, načelnik, župan pa onda njemu treba netko naređivat. A kad taj isti dođe za ministra onda je on pametan. Znači, dajmo pustimo ljude kad je dole u terenu i kad zna problem da ima mogućnosti, da ima, da taj decentraliziramo sustav. A ovdje sam vam naveo primjere gdje se vidi da se sustav dodatno centralizira, jer zato što si ti čelnik ne znam središnjeg tijela sad ti odjedanput sve znaš, a dok si tamo načelnik e ti ništa ne znaš. U tom smislu sam vam apelirao na tu supsidijarnost, odnosno davanja značaja i važnosti dole lokalu jer oni prvi dolaze, oni prvi rade. I ako su oni, nisu riješili problem onda to prerasta u velike probleme.

u prvim odredbama ovoga zakona da redovni rad žurnih službi nisu predmet ovoga zakona, odnosno rada ovog Središnjeg tijela sustava civilne zaštite jer je nemoguće da ne ponavljam svu onu argumentaciju koju ste iznijeli od edukacije bilo kojeg ovoga sustava, bilo vatrogastva, Crvenog križa, Gorske službe spašavanja itd. već da to mora biti organizirano po načelu supsidijarnosti, odnosno dolazi do koordinacije samo u kriznim situacijama. Međutim, ovo načelo bi jedno trebalo zapravo onda precizirati jer se onaj jedan drugi zahtjev koji ste rekli da ovi čelnici od predsjednika Vlade, određenih ministara isto tako moraju a ne da mogu biti uključeni upravo zbog donošenja odluka ali onda i tu treba definirati područje njihove odgovornosti samo u ovome periodu kriznih situacija. Ali s s obzirom da se to prelama onda sa posljedicama koje će oni donijeti odluke u tim situacijama da se vidi kako će se to onda te posljedice razriješiti. Ja ne znam odgovor, zato što u nekim situacijama, imali smo ovdje primjer treba prokopati neki kanal odnosno nasip odnosno nasip pa ga ponovno graditi ili posljedice te zahtijevaju dodatne financijske obveze to je nešto što bi trebalo ovim zakonom barem načelno postaviti i riješiti. situacija, posljedica nijedne situacije predvidjeti do kraja. Tako da ovo načelo čini mi se da je ključno. Bez te odredbe mislim da ne bi trebalo prihvatiti ovaj zakon. Znači da ova redovna djelatnost ne ulazi u ovo, ali da se isto tako to proteže na obveze ovih čelnika državnih institucija. **Sanader, Ante (HDZ)** Sigurno, ključno je to, to osjećamo mi na terenu i zato sam težio tom da se to stavi. Nije to dovoljno naglašeno ovdje. Jer to nije interes. Ja znam kako funkcionira mentalni sklop tih naših središnjih tijela, jer oni upravo hoće gospodariti cijelim sustavom, a ne se ponašati da se u miru, znači kad je vrijeme bez incidenta pripremaju. Jer mi nemamo scenarij danas ne znam kad strada nuklearna elektrana Krško ali imamo scenarij kad izbije neki požar, i to već rade neke službe. Tako da je to vrlo važno i evo nadam se da će se to uvažiti. A ovo za čelnike, evo to sam rekao i danas smo dosta o tome raspravljali, nije cilj ovdje da bi čelnik odgovarao jer mislim da bio sam i sam gradonačelnik, ima gradonačelnika može biti automehaničar da ne vrijeđam nikoga, pekar, apotekar kako oni pjeva, znači bilo tko može biti gradonačelnik, znam to ali on ima mogućnost odlučivanja. To je vrlo važno u tim situacijama. Dok tamo nije došao Ostojić u u poplavljeno područje nije imao tko donijeti odluku. Vi ste stavili tamo tog čelnika Središnjeg tijela državne uprave za zaštitu i spašavanje ali taj ne može dobiti nikoga. On će nazvati ministra, premijera neće dobiti, ministra nekog koji je s njim u dobroj vezi ono koji ga poznaje pa će mu se taj javiti. Znači taj čovjek ne može donositi odluke. Vi mene stavite za nešto, a ja ne mogu doći do nikoga pa što to koristi meni? I to je bio razlog ne da bi mi prebacili na te ljude čelnike jedinica lokalne i regionalne samouprave nego baš zato jer znam da oni imaju autoritet i da oni mogu donijeti odluku prokopajte bagerima to, donesite to, dajte ta sredstva. I ako nema sredstava zna gdje će ih nabaviti. Isključivo iz tog razloga. A u stožeru se zato stavljaju najstručniji ljudi. I taj čelnik je koordinator, on nije rukovoditelj, on je koordinator, on samo koordinira kad vidi koje su potrebe i daje naloge, procjenjuje, zna koliko ima sredstava. Ali važno je da ti najjači ljudi budu na čelu jer onda je to garancija da će uspjeti se u tom poslu. Evo to je jedini razlog, a ne da bi se njih optuživalo, oni su svakako odgovorni i ako se nešto dogodi a nisu tu opet su odgovorni. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I završno u ime predlagatelja zamjenik ministra, izvolite zamjeniče. Hvala potpredsjedniče Sabora, hvala zastupnice i zastupnici. Ja bih sad još jednom stvarno na kraju zahvalio na ovim mišljenjima, na argumentacijama na nekakvim drugačijim rješenjima, mogućim drugačijim rješenjima i onim prijedlozima. Lijepo je gospodin zastupnik Sanader rekao u početku svog izlaganja prije da treba još malo izoštriti. Ukazao je na potrebu za donošenjem ovakvog jednog zakona, ali je i ukazao na potrebu da ga treba još izoštriti i mislim da u tom pravcu ćemo napraviti još jednu detaljnu analizu i nastojat ga još prilagoditi. Zašto je potrebno da se ovaj zakon napravi onakvim kakvim treba biti? Jer je to, ja osobno smatram, naš zajednički interes da napravimo jedan sustav civilne zaštite koji će služiti svima nama, ne sada nego već i sutra i prekosutra i možda za nekakvu daleku budućnost. I na kraju samo bih kratko, ne bih se na neki način referirao na sve ono što je izneseno u raspravi jer nema potrebe, sve je to bilo konstruktivno i u cilju da idemo naprijed, a ne da idemo u nekakve druge rasprave. Ja bih samo radi jasnoće kazao financiranje koje se uvijek iskazuje kao nekakav problem ništa se na jedinice lokalne samouprave ne prebacuje više od onih obveza koje su dosada bile prema dosadašnjem Zakonu o zaštiti i spašavanju, ništa više. Ovaj zakon dapače predviđa i udruživanje jedinica lokalne samouprave, predviđa i onu mogućnost stvaranja fondova da li na ovaj ili onaj način to ćemo još raspravljati. I na kraju on nužno ne traži osnivanje postrojbi civilne zaštite ukoliko za istu oni ne iskazuju potrebu, a smatraju da će odgovoriti određenim izazovima kroz rad komunalnih službi koje oni imaju, javnih poduzeća, udruga građana i slično a koji već sada financiraju. Eto ja bih samo toliko i nadam se da ćete svi zajedno kasnije ili svi zajedno biti zadovoljniji u nekim mogućim budućim rješenjima. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče. Imamo jednu repliku, Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko u namjeri u kojoj ste i vi govorili isto samo dva prijedloga. Samo jedno pitanje. Središnje državno tijelo niste odgovorili, to je bilo često puta spominjano, tko upravlja dakle na koga se odnosi? To je to. I prijedlog, dajte probajte vidjeti da se sa udrugom gradova i općina i županija sjedne još jedanput da se detaljno još raspravi ova problematika i sagledaju još situacije i prijedlozi koji bi mogli biti. I također, sa dvije institucije u Hrvatskoj koje su u ovom tijelu najbitnije, a to je Hrvatska vatrogasna zajednica i to je Hrvatski crveni križ još jedanput sjesti, vidjeti kapacitete, potencijale i probati sve to skupa ugraditi u sustav. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem svima na raspravi, zahvaljujem zamjeniku ministra. Glasovat ćemo naknadno. Nama preostalima i ovima kojih nema želim ugodan vikend do srijede. Doviđenja. Hvala i vama